mjerodavni odbor nije dostavio još svoje izvješće. I još ćemo danas apsolvirati onda točku 13. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak,

Zakona o komunalnom gospodarstvu. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Amandman je podnio zastupnik Zvonimir Mršić. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Davor Mrduljaš će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

Radi se o jednoj tehničkoj izmjeni i dopuni zakona zbog usklađivanja sa Zakonom o koncesijama. Kao što znate, 1. siječnja mislim 2009. stupio je na snagu Zakon o koncesijama. Vlada je 7. svibnja donijela zaključak po kojem se svi posebni propisi moraju uskladiti sa Zakonom o koncesijama i kako ne bi bilo pravne praznine u primjeni instituta koncesije u Republici Hrvatskoj i ovaj zakon kao jedan od posebnih zakona koji uređuje koncesiju znate da se između ostalog komunalne djelatnosti mogu obavljati na temelju koncesije se usklađuje sa tim zakonom. Ovo je već ne znam koja izmjena zakona. Inače, samo vama radi informacije. Ministarstvo priprema novi zakon za jesen jer zakon će biti potrebno uskladiti sa novim Zakonom o vodama. Trebat će, mi već radimo na tome sagledati suštinu općenito i stanje u komunalnom gospodarstvu i činjenica da ovaj zakon danas kakav je zahtijeva jedno temeljito revidiranje. Međutim, kako ne bi postojala rekao sam pravna praznina i da bi sustav dalje mogao nesmetano funkcionirati predlažem ovu kratku izmjenu i dopunu zakona. Hvala. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Važećim Zakonom o komunalnom gospodarstvu određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja glede svrsishodnog obavljanja komunalnih djelatnosti. Zakonom o komunalnom gospodarstvu je propisano da se određene komunalne djelatnosti mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji. Stupanjem na snagu Zakona o koncesijama iz 1. siječnja 2009. godine kojim se uređuju postupci davanja koncesije, prestanak koncesije, prava, zaštita, postupci davanja koncesije i druga pitanja u vezi sa koncesijama potrebno je uskladiti sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i sa Zakonom o koncesijama na način da se uredi postupak davanja koncesija i ostala pitanja u svezi koncesija. Bitna pitanja koja se usklađuju sa Zakonom o koncesijama odnose se na komunalne djelatnosti za koje se može dati koncesija a to su opskrba pitkom vodom, odvodnja pročišćavanja otpadnih voda, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih i crnih jama, prijevoz putnika u javnom prometu, skupljanje i odvoz komunalnog otpada, odlaganje komunalnog otpada, prijevoz pokojnika i tržnice na malo te u vezi s tim određuje se davatelju koncesije rokovi na koje se koncesija može dati, kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, sadržaj odluke o .../Govornik se ne razumije./... nepovoljnog ponuditelja i sadržaj ugovora o koncesiji. Unošenjem izmjena i dopuna ovog zakona zakon će se uskladiti sa odredbama Zakona o koncesiji, tako će se osigurati jedinstvena prva dva postupka davanja koncesije u svim jedinicama lokalne samouprave na području Republike Hrvatske. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu kojim se usklađuje Zakon o komunalnom gospodarstvu sa Zakonom o koncesijama predlaže se donijeti po hitnom postupku u cilju sprječavanja većih poremećaja u gospodarstvu. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku osigurat će se njihovo žurno usklađivanje sa Zakonom o koncesijama što se cijeni osobito važnim da bi jedinice lokalne samouprave u vezi davanja koncesije obavljale komunalnu djelatnost. Zbog svega prethodno navedenog klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Nema je. Klub gubi pravo na riječ. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a izražava svoje nezadovoljstvo što još uvijek nismo dobili cjeloviti Zakon o komunalnom gospodarstvu u raspravu. On je trebao doći prije dvije godine gotovo u saborsku proceduru a ono što nas dodatno brine to je što smo čuli danas, dakle da će se čak Zakon o komunalnom gospodarstvu kao mali ustav lokalne samouprave uskladiti sa Zakonom o vodama i vodnom gospodarstvu što mislimo da je potpuno suprotno. Dakle, smatramo da je prvo trebalo donijeti novi Zakon o komunalnom gospodarstvu a onda neke druge specifične zakone usklađivati s time a ne da se vrši pomalo nasilje nad lokalnom samoupravom sa Zakonom o vodama i vodnom gospodarstvu kao što se to čini. Drugo, Zakon o koncesijama stupio je na snagu 1.1. ove godine i neke jedinice lokalne samouprave su dodijelile koncesiju temeljem Zakona o koncesijama odnosno Zakona o komunalnom gospodarstvu i moram reći da su one lokalne samouprave koje su to učinile bile pitane od strane Ministarstva gospodarstva da li su to učinile u skladu sa Zakonom o koncesijama? Dakle, kod nas je već praksa dodjeljivanja koncesija tijekom ove godine bila takva kao da jest Zakon o komunalnom gospodarstvu usklađen. No ok, ovo jest nomotehnička izmjena, ali malo se žurilo u toj nomotehničkoj izmjeni pa malo me brine kod Kluba zastupnika HDZ-a koji kaže da podupire ovaj zakon jer u zakonu piše da se mijenja članak 14., a ustvari bi se trebao promijeniti članak 13. jer u članku 14. ne piše to što bi trebalo se promijeniti. Dakle, bilo bi dobro kada bi predlagatelj uvažio amandman koji sam osobno podnio jer se radi o tome dakle da u članku 13. se definira ono što se ovdje govori, a to je tko sklapa ugovor o koncesiji. To je jedno. I drugo, ono što je suštinski dakle, ovaj zakon u potpunosti zanemaruje ili ova izmjena zakona zanemaruje Zakon o lokalnoj samoupravi i cijeli niz drugih zakona koji definiraju tko je ovlašten predstavljati, zastupati i sklapati ugovore

što je nešto što ne postoji u lokalnoj samoupravi. Dakle, jedina osoba koja je ovlaštena zastupati i predstavljati lokalnu samoupravu i sklapati ugovore jeste u ovom trenutku neposredno izabrani načelnik, gradonačelnik i župan. Tako predlažemo dakle da članak 4. se promijeni i glasi da se dakle mijenja članak 13., a ne članak 14., na način da ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave. Dakle, to bi bilo onda suštinski i ispravno. Ukoliko se uvaži ovakav amandman i predlagatelj to korigira u skladu sa postojećim prijedlogom zakona i u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, onda će Klub zastupnika poduprijeti. Ukoliko ne, ne možemo dakle poduprijeti donošenje zakona koji mijenja nešto što u ovom trenutku ne postoji s jedne strane i s druge strane, koje uvodi u praksu da bi u ovom slučaju dakle prema našem tumačenju predsjednik predstavničkog tijela, dakle predsjednik općinskog, gradskog vijeća ili županijske skupštine sklapao ugovor što nema ovlasti. Dakle, predsjednik predstavničkog tijela nema takve ovlasti te ovlasti ima jedino neposredno izabrani načelnik, gradonačelnik ili župan. Stoga molimo dakle da predlagatelj uvaži ove razloge i molimo ga da čim prije u saborsku proceduru uputi Zakon o komunalnom gospodarstvu. Molimo ga da to učini prije nego što bude Zakon o vodama i vodnom gospodarstvu donesen da bismo prvo uredili komunalno gospodarstvo, a onda da neka druga ministarstva uređuju neka druga pitanja koja neće biti na takav način uređena. Jer ja mislim da bi dakle u Zakonu o komunalnom gospodarstvu trebalo biti uređeno pitanje vodoopskrbe i javnog vodoopskrbnog sustava u smislu komunalne djelatnosti, a nakon toga da to bude uređeno u u nekom posebnom zakonu kao što je Zakon o vodama. U ovom slučaju to je nešto potpuno obrnuto i neće ili nije dobro za razvoj lokalne samouprave, jer Zakon o komunalnom gospodarstvu nije taj koji bi trebao uvažavati neke druge zakone, nego bi neki drugi zakoni trebali uvažavati taj jedan temeljni akt uz Zakon o lokalnoj samoupravi lokalnoj samoupravi i financiranju jedinica lokalne samouprave. Dakle, Zakon o komunalnom gospodarstvu je nešto temeljno za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Evo dakle, pod uvjetom da predlagatelj uvaži ovu prvo nomotehničku stvar, a to je da se mijenja stvarni članak i drugo da se u zakonu definira da će ugovore sklapati onaj koji je to jedino ovlašten i Klub zastupnika će poduprijeti donošenje ovog zakona. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, s konačnim prijedlogom zakona, treba konstatirati da se praktički taj zakon donosi zato da bi se uskladilo sa Zakonom o koncesijama. U ovome zakonu nema nekih bitnih stvari za istaknut, osim onih koji kažu da se drugačije raspoređuje pitanje davanja koncesije, da sad davanje koncesije ide više, odnosno ide isključivo sa stajališta predstavničkog tijela, da izvršno tijelo samo obavlja obavijesti o namjeri davanja koncesije kojom započinje postupak davanja koncesije, a da zapravo sve preostalo donosi predstavničko tijelo odnosno ovlaštena osoba predstavničkog tijela. U odnosu na ostali dio teksta, nema ništa bitno što bi se posebno istaknulo, osim želje da se neke neke rečenice nomotehnički bolje srede da bi izričaj tih rečenica bio što bolji i što jasniji. U svakom slučaju, mislim da ovaj zakon treba podržati jer praktički se s njime regulira nešto što mora biti

Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjerenju, Konačnom prijedlogu Zakona o državnom odvjetništvu, Konačnom prijedlogu Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Konačnom prijedlogu Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, drugo čitanje. To će najvjerojatnije biti dovoljno da apsolviramo negdje do pola dva, dva, nakon čega bi bilo glasovanje o danas raspravljenim točkama i sutra onima koji bi bili raspravljeni tako da bi negdje iza 15 već bili zastupnici slobodni, preksutra je preksutra je blagdan državni, Dan državnosti pa bi onda nešto ranije i počeli sa radom, a predložiti ću predsjedniku Sabora da 30. nastavimo zasjedanje. U utorak 30. kako bi mogli 30., 1., 2. i 3. imati dovoljno vremena da se sve one točke koje su do sada ušle u dnevni redi i one koje će još doći nakon sjednice Vlade da ih do 10. apsolviramo. Hvala lijepa. Nastavak sutra u 9,30.